уведомление на народните представители, че вече е време за влизане в залата. Заповядайте,

моля Ви, поканете народните представители в залата. залата. Моля, секретарите на групите, поканете народните представители в залата! Заповядайте, госпожо Жекова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съгласно мотивите към Законопроекта с него се цели да се осигури равнопоставеност между осиновителите на деца до 5-годишна възраст. Предвид горното следва да Ви информираме, че предвижданите изменения и допълнения няма да постигнат напълно тези цели. Защото има предпоставки за неравнопоставеност между осиновителите поради различната възраст на осиновените деца. Въпреки очевидната причина за предложените промени не можем да не отчетем факта, че намерението на Министерството на труда и социалната политика да въведе платен отпуск за отглеждане на осиновено дете до 5 години е стъпка напред, но крайно недостатъчна, защото има възрастово ограничение която все още виси във въздуха, защото интересите на 80% от децата, вписани за осиновяване, не са защитени. Тези 80% деца на възраст над 5 години, а процентът е още по-голям, когато се добавят и децата, осиновявани над 4-годишна възраст, за които родителите няма да могат да ползват пълния размер на едногодишния отпуск. Нима всички тези деца не се нуждаят от време за адаптация в новото си семейство? За да не бъда голословна, ще спомена няколко цифри от Агенцията за социално подпомагане за броя на децата в регистъра за осиновяване. Те са от порядъка на около 2500 деца и ако погледнем, от данните виждаме, че през 2016 г. до 1 година са осиновени 238 деца, между 1 и 2 години са осиновени 165 деца, между 1 и 2 години са осиновени 165 деца, между 4 – 5 години – 104 деца, и над 5 години – едва 46 деца. Необходимото време за адаптацията не е каприз на родителите или приумица на психолози. Това е задължителна предпоставка за добър старт и изграждане на емоционална стабилност на детето. Всеки месец, прекаран извън здравата семейна среда, води до изоставане във физическото и емоционално развитие на детето. Представете си едно 6-годишно дете, живяло под похлупака на институцията с минимални социални умения и емоционално развитие на 4-годишно, и това дете попада в една коренно различна среда при непознати хора, които нямат време и да се запознаят, а от него се очаква да тръгне и в предучилищна група, да покрива нормативи като всички останали деца. Дефицити и пропуски се наваксват, но за това са нужни много повече от ден или два. Задължителното предучилищно обучение влиза в сила от 15 септември на годината, която детето навършва 5 години. И какво правим с 5-годишното дете, което през месец януари навършва 5-годишна възраст? Майката, бащата – осиновителите, нямат право на този целеви отпуск за ползване при осиновяване и в крайна сметка детето тръгва едва през септември на училище. Къде тук е равнопоставеността? Ето това е една от предпоставките за неравнопоставеност на осиновителите поради различната възраст на осиновените деца. Считаме, че следва да бъде предвидена законодателна разпоредба, която да предвижда и осиновителите на деца над 5-годишна възраст да могат да се възползват от правото на отпуск в размер на 365 дни от датата на предаване на детето. Предлагаме периодът на ползване на това право постепенно да бъде намаляван, а и това, предполагам, ще бъде подложено на дебат между първо и второ четене с предложенията, които ще направим. Но ще спомена и няколко нормативни акта. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование се предвижда, че предучилищното образование е задължително от навършването на 5-годишна възраст на детето. Член 67 от същия закон предвижда обаче, че основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация по избор на родителя, при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Тоест в законовата рамка е предвидена възможността родителят да обучава самостоятелно детето си в домашни условия без то да посещава група в предучилищна или училищна подготовка. По този начин би могло да се осигури необходимият период за адаптация на току-що осиновеното дете на 5-годишна възраст. Считаме че фактът, че децата на тази възраст следва да посещават предучилищна група или училище не ги лишава от необходимостта да разполагат с период за адаптация с новата си семейна среда. Нещо повече, в тази възраст на тях им се налага да свикват едновременно с двете големи промени в живота си – новото семейство и започване на учебния процес. Общоизвестен факт е, че децата трудно приемат такива големи промени и имат нужда от дълъг период на адаптация. В началото на периода на преход от посещаване на детско заведение до посещаване на предучилищна група децата често изпитват трудности и имат необходимост от своите родители и тяхната подкрепа. Предоставянето на отпуск на осиновителите на деца над 5 години би помогнало на децата да преминат по-безпроблемно през този период и да се социализират по-бързо. Това би спомогнало те по-бързо да могат да посещават предучилищната група и би било по-добре изпълнена целта на закона. Следва да отбележим, че децата със своите родители през цялото време, а не само в рамките на учебната година, която е с продължителност от септември до май, имат нужда и потребност от това, за да прекарват времето заедно, за да може детето да се адаптира към новата семейна среда. Жалко е наистина, че тези промени са продиктувани не защото се осъзнава, че децата имат нужда от време, а от решението на Комисията за защита от дискриминация през миналото лято, в което беше разгледан случай на осиновяване на дете под 2-годишна възраст. Кога ще се разгледа случай, в който към момента на осиновяване на детето то е над 5 години, не е ясно. Въпреки това има и такива жалби. Но каквото и да е решението на Комисията за защита от дискриминация, от него ли ще зависят тези законови промени? промени? Допълнително искам да спомена и мерките на Агенцията за социално подпомагане в подкрепа на децата, които са осиновени, и на родителите. Има недостатъчно универсални услуги за подкрепа на детето и родителите, осиновили деца в следосиновителния период, както и специализирани обучения на родителите, които осиновяват второ дете. Работата със семействата няма превантивен и подкрепящ характер, а наблюдението, извършвано от отдел „Закрила на детето“, много често е формално. Практиката показва, че родителите биват насочвани към услуга след идентифицирането на проблем, като не се анализира информация за възникнали проблеми в семействата, осиновили деца. За да не се налага отново след време да се пишат промени и обсъждат отново такива предложения, е важно сега по-ефективно и справедливо да решим този въпрос и решението да е целевият отпуск за всички деца без значение от възрастта при осиновяването им. И накрая ще завърша с няколко риторични въпроса, които ще задам и на които ще дам отговор. Още по време на дебатите в Комисията, когато обсъждахме направеното предложение за изменение на Кодекса на труда, възникна въпросът: това ще подобри ли системата на осиновяването? Действително това е стъпка напред и всички трябва да си признаем, че проблемите, свързани с осиновяването, са комплексни. Други от Вас ще зададат най-вероятно и въпроса, свързан с осигуряването на необходимия финансов ресурс. В крайна сметка държавата осигурява един целенасочен държавен ресурс по отношение на приемната грижа. Какво по-добро би било, ако стимулираме процеса по осиновяване и тези 2500 деца, които са в регистъра за осиновяване, получат своята по-адекватна грижа, а именно чрез осиновяването, защото то е най-добрата форма за закрила на децата, лишени от родителски грижи? И това е заявената държавна политика. В тази връзка заявявам становището на нашата парламентарна група – ние ще подкрепим така направените предложения за изменение на Кодекса на труда, но се надяваме между първо и второ четене и когато коментираме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Доскоро в българското законодателство не бе уреден въпросът с правата на осиновителите при осиновяване на дете и ползването на отпуск за отглеждането му. След това с промени в Кодекса на труда, мисля, че от 1 януари 2014 г., нормативно бяха уредени три вида отпуски при осиновяване на дете – отпуск поради осиновяване в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане на срока за полагащия се отпуск за раждане, отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и отпуск при осиновяване на детето от 2 до 5-годишна възраст – чл. 164б от Кодекса на труда. Така че от 1 януари 2014 г. стана възможно, когато се осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване да се ползва отпуск в размер на 365 дни от деня на предаването Сега се предлагат промени с цел да се гарантират равни права за осиновителите, за да се преодолее съществуващата към момента неравнопоставеност и се осигури необходимата родителска грижа и семейна среда за отглеждане на децата, и не на последно място – да се повиши мотивацията за осиновяване. Това предизвиква адмирации към така предлаганите промени и е основание да изразя подкрепа за тези промени, само че си задавам въпроса: какво се промени от 2012 г., когато беше предложен аналогичен проект – Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с вносител народния представител Захари Георгиев от тогавашната група на „Коалиция за България“, за решаване точно на посочените по-горе неравнопоставености и същият този законопроект беше отхвърлен от тогавашното мнозинство, отново доминирано от ГЕРБ, с гласували 102 народни представители, „за“ 39, „против“ 4 и „въздържали се“ 59, и сега, шест години по-късно, се предлага същото? Риторичен въпрос. Да не се връщаме назад. Наред с подкрепата за предложението на Министерския съвет обаче ще си позволя да заявя категорично и някои критики към него, които се изразяват в това, че предвижданите изменения и допълнения няма да постигнат напълно поставените цели, а именно – да се осигури равнопоставеност между осиновителите на деца, защото ако бъде осиновено дете на 4-годишна възраст, неговите осиновители отново няма да са в състояние да ползват пълния размер от 365 дни, защото съгласно предвижданото изменение отпуск може да се ползва за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършването на 5-годишна възраст. Така се създават условия за неравностойно третиране на родителите на деца над 4-годишна възраст, затова е необходимо за осиновителите като цяло да се като цяло да се предвиди така нареченият „целеви отпуск“ да не бъде ограничаван от възрастта на детето. Това е становището и на Българската асоциация „Осиновени „Осиновени и осиновители“ – една неправителствена организация, чиито представители си мисля, че знаят малко повече за осиновяването от който и да било в тази зала. Ако погледнете статистиката на осиновяванията, ще видите, че броят на кандидат-осиновителите се запазва през последните години, около 80% от децата за осиновяване в Регистъра за осиновяване са над 5 години, под 10% от осиновяванията в България са на деца над 5 години, пък в една четвърт от кандидатурите за осиновяване посоченият предпочитан профил касае децата под 5 години. Сега с промените евентуално ще осигурим равнопоставеност между осиновителите на деца до 5-годишна възраст, въпросът е обаче: какво правим с децата над 5-годишна възраст? възраст? Осиновяването е един изключително сериозен и деликатен акт, затова ще се изказвам много внимателно в случая, защото материята е деликатна, но, както виждате, в Регистъра децата над 5 години са по-голямата част, а в същото време интересът към тези деца е по-малък. Ние с промените се опитваме да въвеждаме стимул към тези, които и без това искат да осиновят деца от 2 до 5 години, а за тези, за които, извинявам се за израза, няма интерес към тях, ние не предвиждаме никакви отпуски или поне приравняване на правата им с останалите. И това ми звучи странно на общия фон от добри намерения на Министерския на Министерския съвет и респективно на Министерството на труда и социалната политика. Аз мисля, че като отговорни законотворци трябва да предвидим законодателна разпоредба, която да предвижда осиновителите на деца над 5-годишна възраст да могат да се възползват от правото да ползват отпуск в размер на 365 дни от датата на предаването на детето. Може би трябва да коментираме въпроса, че ползването на това право да може да бъде постепенно намалявано пропорционално на възрастта, на която е осиновено детето, но задължително да го има. Осиновителите никога не са в пълна степен подготвени за това, което ги очаква, и какво да очакват, когато осиновят дете, особено когато е по-голямо, без значение колко са чели и колко са се интересували. На осиновителите и на детето трябва време, за да подредят отношенията си и това става по-добре, когато са повече заедно в ежедневието. Колкото по-голямо е детето, толкова повече е загубило от живота си, толкова повече време му е необходимо да навакса, толкова по-голям е периодът за адаптацията към новата среда. Бъдещите осиновители невинаги имат възможност да опознаят детето, което желаят да бъде осиновено от тях. Много пъти, тъй като те са преживели много, докато вземат решение, докато се борят с българската система за осиновяванията, са готови на всяка цена да вземат дете и тогава нужното за адаптация време е по-дълго. Знам аргумента, че ограничаването до 5-годишна възраст е, за да не се допускат предпоставки за създаването на дискриминация между осиновителите и биологичните родители заради това, че на 5-годишна възраст децата задължително започват да посещават учебно или детско заведение, поради което така или иначе осиновителите ползват отпуск за време, през което децата са извън дома, посещават детското или учебно заведение, и така ще се създаде дискриминация по отношение на биологичните родители, за които, знаете, и отпускът при бременност и раждане, и отпускът при отглеждане на дете до 2-годишна възраст се спират в момента, в който детето започне да посещава детско заведение. Трябва да мислим за дискриминирането, но трябва действително да отчитаме и всички проблеми, с които се сблъскват осиновителите, и да не забравяме, че има и друг аргумент че е нужен период за напасване, за адаптиране, за привикването на детето към родителите – осиновители, и обратното. Това е едно много важно условие, за да е успешно осиновяването. В тази възраст В тази възраст на децата и на осиновителите се налага да свикват едновременно с две големи промени в живота си – ново семейство, и включване в образователната система. Факт е, че децата трудно приемат такива промени и имат нужда от дълъг период на адаптация. В началото на периода на преход, при посещаването на учебно или детско заведение детето изпитва трудности и има необходимост от своите родители и от тяхната подкрепа. Предоставянето на отпуск на осиновителите на деца над 5 години би помогнало на тези тези деца да преминат по-безболезнено през този период и да се социализират по-бързо. Това би спомогнало те по-бързо да могат да посещават предучилищната група и да се адаптират към образованието и би била по-добре изпълнена целта на Закона. Затова трябва да мислим в тази посока. На колкото и години да е осиновеното дете, то се нуждае от период на адаптация между него и бъдещите му родители. И още веднъж – промените трябва да бъдат подкрепени, но щом сме казали „а“, трябва да кажем и „б“ с цел да решим проблема, за да не се налага след някоя и друга година под обществен натиск отново да правим промени. Между първо и второ гласуване е необходимо да се прецизират разпоредбите и да се уреди положението и на тези родители – осиновители на деца над 5 години. На мен въобще не ми се отваря темата, че сред групата деца в Регистъра за осиновяване има и деца с физически проблеми, с други проблеми, които ги правят, пак казвам, много внимателен съм, извинявам се за изразите, но ги правят непривлекателни за осиновяване. В развитите страни се осиновяват и деца с проблеми, но там държавата се грижи много за тях – финансира тяхната рехабилитация, обучение, адаптация в нормални училища, ако мога така да се изразя. При нас тези деца се отглеждат много по-трудно. Родителите им не са обезпечени финансово, за да може детето им и те самите да се чувстват добре в обществото. Това е една изключително дълга тема и ние няма да я изчерпим с този дебат по промените на Кодекса на труда. Може би този дебат не се е състоял изцяло и в българското общество, затова толкова трудно вървят осиновяванията в България. Призовавам народните

какво дебатираме, какво съдържа този законопроект. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 80, ал. 4, на първо четене законопроектът се обсъжда по принцип и в цялост. Народните представители се произнасят по основни положения в законопроекта, а Вие във Вашето изложение, както и Вашата колежка, изцяло наблегнахте на това какво ще внасяте между първо и второ четене в този законопроект. Трябва да кажем на колегите, че този законопроект е изключително важен. Това е една дългоочаквана инициатива от всички осиновители, защото по този начин, с тези текстове ние изравняваме правата на всички осиновители на деца а именно, че те ще имат право на платен отпуск от 365 дни заедно със съответното обезщетение от деня на предаването на детето до една година. година. От Вашите изказвания прозира, както винаги, едно опозиционно омаловажаване на всяка една полезна, добра законодателна инициатива на управляващите или както се казва в една фраза:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, не

И ако искате, мога да си повторя изказването, но този път внимателно да слушате, че съм се изказал единствено и само по Законопроекта и по това, което е заложено в него. мога да го повторя! Надали е необходимо. Във Вашето изказване прозвучаха някакви странни неща. Искате, не знам, да настройвате парламентарната група на „БСП за България“ срещу Законопроекта или мен, не можах да разбера, но някъде чухте ли от мен да изказвам някакъв негатив към това, което предлагате? Напротив, казах, че го адмирирам и го подкрепям. Изказвам лично мнение, разбира се, но предполагам, че се споделя от по-голямата част от моята парламентарна група и от преждеговорившия по въпроса – споделям мнението, че не решаваме изцяло проблема. Вие можете ли да ми кажете сега, въпреки че нямате право на следващ отговор, ако искате, можете да вземете изказване след това и да обясните на аудиторията тук, на хората от Народното събрание, пък и отвън на хората, на осиновителите, които ще вземат деца над 5 години, защо ги лишавате от възможността те да ползват някакъв отпуск или пък някакъв период за адаптация с тези деца? Обяснете им го. Иначе аз ще гласувам с две ръце за това предложение, защото то е крачка в правилната посока. И заради Вашия инат, от 2012 г. досега – шест години, сме пропуснали този период и сме лишавали хората от тази възможност да ползват отпуск, така че, госпожо Ангелова, помислете си, и цялата парламентарна група на ГЕРБ – дайте да го подкрепим това, но да помислим и за другите хора, които ще осиновяват деца над 5 години. Не се правете, че всичко започва от Вас и свършва с Вас. Има и други хора, които мислят по въпроса и то доста по-правилно от Вас, и по-социално.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, ще се върна на мотивите към Законопроекта, защото Вие коментирахте, че сме излезли извън обхвата на това, което в момента се предлага. Не, не сме излезли извън обхвата и аз Ви зачитам мотивите към така предложения законопроект: „Има предпоставка за неравнопоставеност на осиновителите поради различната възраст на осиновените деца“. Точно поради тази предпоставка бяха нашите изказвания с колегата Гьоков по отношение на децата над 5-годишна възраст,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

трябва да се търси възможното максимално ниво на съгласие. Защото както осиновителите, така и децата, които са в Регистъра за осиновяване, и биологичните родители имат нужда не от противопоставяне и конфронтиране на отделните групи, а имат нужда от търсене на общо съгласие, на общо решение на техните проблеми. А те, както е известно, не са малко.

Аз съм убеден, че и сега ще бъде подкрепен с консенсус в залата. Този законопроект се опитва и в голяма степен намира начина, по който да бъдат равнопоставени осиновителите на деца до 2-годишна възраст и тези в диапазона между 2 и 5-годишна възраст. За какво обаче става въпрос? Има няколко прости неща. Първото нещо, не става въпрос за неосигурени кандидат осиновители – те са в друг режим, те са по Закона за семейните помощи за деца, а става въпрос единствено и само за родители, които са осигурени и имат права по Кодекса за социално осигуряване. На следващо място, уважаеми дами и господа, в момента съществуват три възможни хипотези в Кодекса на труда. Едната хипотеза е в чл. 163 от Кодекса на труда, където е регламентиран, където е установен отпуск поради бременност, раждане и осиновяване.

осиновителят има право на отпуск до навършване на една година на детето – това първо. Втората хипотеза касае случаите, в които става въпрос за установяване на отпуска за разглеждане на дете до 2-годишна възраст. В общия случай биологичните родители, когато детето навърши 1-годишна възраст, в бюджета на държавното

Сега обаче възниква другата хипотеза. Тя съществува от 2014 г., а преди малко колегите казаха, че тези текстове са приети по предложение на тогавашния народен представител Захари Георгиев – между 2 и 5-годишна възраст, тези, които са установени, имат право на този отпуск в рамките на една година, само между 2 и 5-годишна възраст. Понеже тук стана въпрос за някои статистически данни, също ще си позволя да кажа няколко такива данни. Колеги,

тоест не съществуваше тази хипотеза за отпуск между 2 и 5-годишна възраст. След влизането на този текст от Кодекса на труда за осиновителите между 2 и 5-годишна възраст… кажа например, че миналата година осиновените деца са 578 общо, което означава, че тази възможност на осиновителите – да ползват отпуск между 2 и 5-годишна възраст, не е единствено достатъчният аргументиращ фактор на кандидат осиновителите. Кандидат-осиновителите имат комплекс от фактори, които мотивират тяхното желание да осиновяват. Много са причините и тук нямаме време да се спираме на всички тези неща, но искам да спомена и още нещо. Миналата година осиновените деца – забележете, това е много важно, са на възраст между 5 и 10 години и са само 50 от общо 578 осиновени деца съгласно Регистъра на Агенцията за социално подпомагане. Така че сериозно трябва да се замислим дали трябва да правим предложения, които да увеличават тази възрастова група, или трябва да мислим за това как да решим останалия комплекс от причини, които в момента са пречка за пълно осиновяване. Това са важните неща, които трябва задължително да ги имаме предвид. В заключение, уважаеми дами и господа народни представители, този законопроект е крачка напред в усещането за равнопоставеност, в усещането, ако щете, за справедливост. с консенсус да подкрепим този законопроект и да дадем един добър знак на осиновителите на децата между 2 и 5 годишна възраст. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доктор Адемов. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ние от парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим внесения законопроект, тъй като с Проекта на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда се правят промени, с които се осигурява равнопоставеност между всички осиновители на деца на деца до 5-годишна възраст, които желаят да осиновят дете. Със Законопроекта се създава възможност за всички осиновители на дете до 5-годишна възраст да ползват платен отпуск в период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършването му на 5-годишна възраст. Също така се гарантира изплащането на еднакъв размер на парично обезщетение, което се изплаща по време на ползването на отпуск, а именно 90 на сто от средното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внасяни осигуровките. Предложеният Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда не налага разходването на допълнителни финансови средства и не оказва пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, а в същото време е много важен, за да бъде изяснена тази равнопоставеност между осиновителите на деца до 5 години и затова Ви призовавам да бъде подкрепен от всички парламентарни групи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Добрева. Реплики?

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 702-01-46, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Заповядайте, господин Мехмед. В т. 1 думите „Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон, или“ се заличават.

„като при издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация или съответното висше училище, където лицето продължава обучението си.“ 3. В т. 10 думите „се представя представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.“

думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.“

изречение второ думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на организатора по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят „това обстоятелство се отразява в уведомлението и се проверява служебно“.“

МАНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14: „§ 14. В чл. 79, ал. 2, т. 4 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?

В ал. 3, т. 3 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или“ се заличават. заличават. 2. В ал. 5, т. 1 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или“ се заличават.“

Няма. Подлагам на гласуване три текста. Първият е предложението на Комисията за създаване на нов § 7 с текст, който беше представен

издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?

Комисията предлага да се създаде § 32: „§ 32. В § 18 от Преходните и заключителните разпоредби се създава изречение второ: „Образците на зaявленията по чл. 17, ал. 1, чл. 18, чл. 61, чл. 65, ал. 2, чл. 76, чл. 80, чл. 81а и чл. 121 съдържат място за попълване на идентификационен код.“

ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Менда Стоянова и Данаил Кирилов,

Предложението се приема.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията. Гласували

създава се нов § 1. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1.

на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 1 с текст, който беше представен на народните представители. Гласували

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, който се подкрепя от вносителя, и предложението на вносителя за отхвърлянето

първо, предложението на Комисията за отпадането на § 6, тъй като той е отразен на систематичното му място в нов § 7,

Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение, освободени от задължението за уведомяване по Регламент (ЕС) № 651/2014, не се прилагат от 10 януари 2018 г. до привеждането на правилника за прилагане на закона в съответствие с Регламент (ЕС) №

Няма. Подлагам на гласуване три текста. Първият е предложението на Комисията за създаване на нов § 7 с текст, който беше представен на народните представители;

Има доклад на Комисията по правни въпроси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Кой ще представи доклада?

На съвместно заседание, проведено на 14 февруари 2018 г. на основание чл. 112, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по правни въпроси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледаха Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: професор Николай Проданов – заместник-министър, и госпожа Мария Димитрова – правителствен агент в Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека”; от институцията на Омбудсмана на Република България: госпожа Диана Ковачева – заместник-омбудсман. Годишният доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г. беше представен от професор Проданов. Докладът съдържа статистическа информация за броя съдебни производства и постановени решения за периода 2015 г. от която е видно, че през 2016 г. се запазва тенденцията за намаляване броя на подадените жалби срещу България, както и броя на постановените решения с констатирано поне едно нарушение. Общият брой подадени жалби е 794 за 2015 г. и 723 за 2016 г., като в периода са постановени съответно 28 осъдителни решения за 2015 г. и 33 за 2016 г. Установява се трайна тенденция за подобряване на спазването от страна на Република България на стандартите в областта на правата на човека, като Република България се нарежда на 15 място по брой подадени жалби и на седмо място по брой осъдителни решения. В допълнение към Доклада професор Проданов уточни, че през 2016 г. общият брой на решения срещу България в стадий на изпълнение са 290, от които 94 са прецеденти. Той добави, че към днешна дата решенията в стадий на изпълнение са 213, като за изминалата 2017 г. са постановени 31 броя осъдителни решения. Като фактори, които имат основно значение за намаляване на жалбите срещу България, професор Проданов посочи предприетите през периода законодателни промени и мерки, насочени към: - подобряване на условията в местата за лишаване от свобода и въвеждането на компенсаторни и превантивни средства за защита на лишените от свобода с промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и измененията в Наказателно-процесуалния кодекс; - осигуряване на правото на лишените от свобода да бъдат включени в обучителни програми в местата за лишаване от свобода;

осигуряване на възможността ограничено запретените лица сами да поискат отмяна на запрещението с промените в Гражданския процесуален кодекс. Заместник-министърът на правосъдието подробно представи решения, разкриващи сериозни затруднения, изложени в част втора от Доклада, по които Република България

Госпожа Диана Ковачева припомни, че през 2017 г. се навършиха 25 години от ратифицирането от Република България на Конвенцията за защита правата на човека и изрази становището, че с ратифицирането на Конвенцията и чрез решенията на Съда в Страсбург се постигат законодателни промени, които да издигнат защитата на правата на човека до европейско ниво. В дискусията взеха участие народните представители Красимир Велчев, Димитър Лазаров, Павел Шопов и Крум Зарков. В отговор на поставения от господин Велчев въпрос госпожа Димитрова посочи, че към Съвета на Европа функционира Европейската комисия за ефективност на правосъдието, която се занимава с проекти в съдебната система и прави оценки за ефикасността на правосъдието. Професор Проданов уточни, че Докладът отразява постановени решения по жалби, подадени преди разглеждания период, и част от засегнатите теми, като осигуряването на достатъчно гаранции за защита правата на човека при използването на специални разузнавателни средства, вече са намерили отражения в българското законодателство. Народният представител Крум Зарков посочи, че от „БСП за България“ ще подкрепят Доклада на министъра на правосъдието. В отговор на поставения от него въпрос госпожа Димитрова посочи, че в отговор на осъдителното решение „Нешков и други срещу България“ са предприети редица мерки за подобряване на на пенитенциарната система в България. Тя посочи, че през 2016 г. са осъществени значими промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс. Професор Проданов посочи, че постановените решения на Европейския съд по правата на човека създават трудност по повод на тяхното изпълнение, тъй като няма единен механизъм за това, но подчерта, че българският национален интерес се представлява и защитава успешно. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се” подкрепи Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека

Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 12 гласа „за”, без „против“ и 1 глас „въздържал се” подкрепи Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно искане за допуск в залата на заместник-министъра на правосъдието

Благодаря Ви, госпожо Председател. Май няма желаещи за изказване?

никакви възражения, само един другар вдигнал леко ръка и попитал: „Въжетата ние ли да си ги носим, или ще ни доставите по профсъюзна линия?“.“ Сега аз се опитвам да бъда този социалистически човек, който да постави въпроса относно националното унижение и въпроса относно мазохизма, с който

за да плащаме, да скърцаме със зъби и години наред да викаме: „Хайде да се поправим, хайде още, давайте решения, да плащаме по-бързо, да бъдем още по-изпълнителни спрямо тази, буквално, екзекуция“. Знаете, в последните 70 години, като се изключат конфликтите в Югославия, за които имаше създадени специални съдилища, нямаше някакви особени причини за такива наднационални институции – съдилища, които да са наднационални, над правосъдието, над отделните държави в Европа. Такъв съд обаче има и той е типичен либералнически инструмент за въздействие, за ограничаване суверенитета на всички страни, защото там, където се изчерпва националното правосъдие и някой друг се вмесва, и е над българския Върховен касационен съд, Върховния административен съд и българските съдилища, за мен има вмешателство в съдебната система на една държава. Добре, подписали сме въпросните спогодби, съществуват съответните конвенции, ние сме страна по тях, трябва да изпълняваме. Толкова години след това, въпросът ми е: няма ли да проявим някаква критичност, няма ли да кажем: „Стига!“ на това беззаконие, „Стига!“ на това вмешателство. Хайде да видим казусите, да видим какви пари плащаме непрекъснато и като с остен ни притискат да упражняваме определени политики! Да не говорят за бавно правосъдие от Франция и Холандия – страни известни и емблематични, давани за пример сред

никога не могат да се сравняват с демократичността в това отношение на нашето правосъдие, с възможността да си подават жалби, искове и да се гледат делата в българските съдилища. Много пъти съм говорил за българското правосъдие, което никак не е толкова лошо, колкото някои се опитват да го изкарат. Опитват се да го изкарат толкова лошо, за да имат основание да ни критикуват, да ни притискат, да се чувстваме виновни и оттук нататък да изпълняваме нечия воля.

са се втурнали, за тях това е бизнес. Знаете ли, там делят процент от взетото – онова, което ще бъде взето от българската държава със санкцията и по принуда на чужди решения. Пред мен на приемна са плакали такива граждани – как в крайна сметка почти нищо не взели, защото съответните адвокати и неправителствените организации, които са организирали целия този процес, получили лъвския пай от обезщетението. Така е! Всичко това се е превърнало в бизнес в България и никой не го казва, никой не го заявява, никой не дава сигнал, за да направи нещо против.

колко е съобразно с нашите норми, колко е съобразно с нашия морал, нашата правда, с българските интереси, че тези граждани били прави и сме осъдени. Нито вопъл, нито стон! Тоест като онзи социалистически гражданин, дето попитал: „Ще си

някъде някой казва, нарежда – ние гласуваме, приемаме безкритично, без да си кажем истината за нещата. Тези неща ние от Атака сме ги говорили отпреди 13 години, още когато влязохме в тази зала – за казусите еди-кой си срещу България! Другото, което много ме учудва и буди моето недоумение, е: защо ние в Народното събрание трябва да приемаме този доклад, Доклада на Министерството на правосъдието? Какво толкова важно има в този доклад, че да минава през Народното събрание? Отговорът е много прост – нещата да минат оттук, да получат санкцията, да преклоним глава, да кажем „да“, да мине като санкция от най-висшия орган, тоест от Народното събрание – не е достатъчно това да е минало през Министерството на правосъдието. Всичко това го говоря с една друга цел – всеки осъден, физическо, юридическо лице, си има своята политика при и и към момента на изпълнението на наказанието, на наложената от съдилищата санкция. Знаем каква е. Много често такива осъдени, такива вменени с отговорност физически, юридически лица не допускат и не се стига до изпълнение на наказанието. Това е въпрос на тяхна лична, човешка, като физически и юридически лица, политика. Хайде да имаме, затова се обръщам и към представителите на Министерството на правосъдието, и ние като народ, като субект, като държавноправно лице или субект, да имаме една мъдра политика, а не да се продаваме и да викаме:

по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г. Насочвам Вашето внимание, че това е

Тук колеги биха възкликнали: „Какво общо има Докладът на министъра на правосъдието с работата на Народното събрание – законодателния орган?“ Функциите Функциите и работата и на министъра на правосъдието, и нашата работа са в пряка и непосредствена връзка по отношение изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека. В тази връзка искам да похваля и работата на предходния парламент за 2016 г. – тя е предпоставка и за следващия доклад за 2017 г. Ние завършихме 2016 г. с няколко наистина напрегнати законодателни процедури, които тогава подробно обяснявахме, че касаят прилагането и изискванията на решения на Европейския съд. Една от законодателните процедури беше тази по ЗИНЗС – Закона за изтърпяване на наказанията и задържането под стража. Там действително дадохме едно ново революционно право на лицата, лишавани от свобода – да имат инициатива и да могат да подават молба за предсрочно освобождаване. По това също много се спори в обществото, в обществено-политическия ни живот и дебат. Истината е, че се вижда съществено намаляване както на жалбите, които се подават от български граждани, които твърдят, че не са получили правосъдие или правата им по Европейската конвенция са били нарушени, имаме сериозна тенденция да намаляват и осъдителните решения на Европейския съд. Същевременно трябва да си дадем сметка, че нашата законодателна работа би следвало да продължи в тази посока, без да тази посока, без да изпитваме някаква специална или извънредна нервност или ревност от това, ние зачитаме решенията на този съд и че точно преди 25 години сме се присъединили към тази конвенция. Даже в днешния ден опозиционният лидер, макар да няма никаква връзка по материята, каза: „Ще обжалваме и в Европейския съд“. Конкретно това решение на Народното събрание не може да се обжалва пред Европейския съд, но се вижда в българското правосъзнание,

съдебна институция за универсална защита на нашите граждански права и свободи. Сериозен Сериозен напредък имахме по отношение на прилагането на принципа „Не без един“ в българското наказателно и административнонаказателно право. Тази Тази работа продължи и през 2016 г. и 2017 г., и тя е посочена обективно според мен в Доклада на министъра на правосъдието. Аз се пошегувах в Правната комисия, че в Доклада министърът не хвали достатъчно законодателния орган, но действително мисля, че можем да изпитаме обоснована степен на удовлетвореност от това, че през този период и през следващия ние работихме усърдно и упорито и по тези въпроси. Включително Включително ще спомена и казуса, който спомена колегата Шопов преди малко по отношение на казуса ОМО „Илинден“ срещу България. След дълги години ние коригирахме регистърните производства и регистрите ни така, че вече неправителствените организации се регистрират по облекчен ред и се регистрират в Службата по вписвания. Службата по вписвания. Впрочем Съветът на министрите на Европа, господин Шопов, по няколко пъти ежегодно поставяше този въпрос: България е в неизпълнение, България е в неизпълнение. Създаваше се впечатление, че при нас има сериозен проблем едва ли не с регистрационните производства, със сдружаването и със свободното формиране на всички видове организации. Мисля, че преодоляхме този негатив през 2016 г. и 2017 г. Аз ще се огранича в самодоволството или в похвалите, които да изразя пред колегите, които подкрепяха тези законопроекти. Може би е уместно на професор Проданов също да му дадем възможност да вземе становище по докладите. Смятам, че усилията ни трябва да продължат и че ние сме една вече свързана, иманентно свързана с европейските ценности държава и правна система.

РЕШИ: Приема Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г.“ Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването на господин Данаил Кирилов? Няма такива. Има ли други изказвания? Няма желания за изказвания. Господин Заместник-министър, искате ли да вземете думата? Не желаете да се възползвате от това право. Прекратявам разискванията. Пристъпваме към гласуване на току-що предложения проект за решение от господин Кирилов. Гласуваме Гласуваме Решение по Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г.

Уважаеми народни представители, това беше последната точка за днес и последното гласуване. Утре редовното заседание на Народното събрание е от 9,00